Госпожо Караянчева, два пъти или три пъти вече задаваме въпрос: ще дойдат ли министрите за изслушване във връзка с водната криза в Перник? Все още нямаме ясен отговор. Тук в парламента е и кметът на Перник. Искаме да ни се каже ясно и категорично: ще дойдат ли, или няма да дойдат? Ще дойдат ли да търсим решение на проблема, или отново парламентът ще бъде неглижиран тотално като най-висшия орган в парламентарната република? Толкова ли е трудно да ни кажете: да или не? Не може да ни премятате вече втори час без ясен отговор. Свързахте ли се с тези хора и ще дойдат ли тук

Димов в момента няма възможност да дойде. Те са ангажирани с решаването на проблема. Ако утре имате надлежно направено искане, ще направим всичко възможно те да бъдат тук, но в момента не могат да се явят, тъй като не е предварително заявено

Уважаема госпожо Председател, не е приемливо това, което правите в момента. Какво значи, че се намира в платен отпуск?! Ако е в България, може да си прекъсне отпуската така, както бедстват десетки хиляди български семейства. Ако е извън България, има назначен заместник-министър, който изпълнява длъжността – това го знае всяко дете. Второ, бил зает господин Димов! Това не е сериозно в парламентарна Република България по Конституция. Стига сте крили премиера и министрите! В страната са останали три големи града без вода и хората бедстват, а Вие ни разправяте, че единият е някъде в отпуска, а другият е зает с не знам си кого – с леля си, или не знам. Ако обичате, изпълнете Конституцията и ги поканете настойчиво, което ще рече да си съберат багажа и да дойдат в парламента. (Ръкопляскания от Говорила съм с министрите и това е техният отговор. Аз уважавам отговора им, защото в момента Вие правите искане за информация, която вече знаете, и има такава информация. Направете надлежна процедура и при предварителна заявка те ще могат да дойдат, но имат поети ангажименти, които няма как да предотвратят. Госпожо Караянчева, обръщам се към Вас, защото Вие сте тази, която трябва да изпълни именно това, което е записано в Правилника на нашето Народно събрание,

Затова Ви моля да не се криете зад процедурата, а да спазваме Правилника и министрите да дойдат още сега, за да дадат тази важна информация пред нас и пред всички български граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Данчев. Не се крия зад Правилника, казвам Ви какъв е бил разговорът ми с министрите. Утре ще имат възможност да дойдат.

Госпожо Председател, уважаеми народни представители, правя настоящата процедура с искане в залата да присъстват заместник-министър Нанков и

от водния режим, който по един или друг начин бе предизвикан и от областен управител, и от управител на „ВиК“, така че е необходимо в най-кратки срокове да дойдат.

1, т. в) думите „детски ясли, детски кухни, детски градини“ се заличават. 1.2. Създава се нова точка 12 със следното съдържание: В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги“: Чл. 81 се изменя, както следва: „За ползване на детски ясли и детски градини не се събират от родителите или настойниците месечни такси.“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 27 и предлага следната редакция:

и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на

При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 6. В чл. 37 ал. 2 се отменя. 7. В чл. 48, ал. 1, думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за осъществяване на общественополезна дейност“. 8. В чл. 49 се създават нови ал. 3 и 4: 3 и 4: „(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. (4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“ 9. В чл.

като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“;

11. В чл. 61с: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. създава се нова ал. 3: „(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на в изпълнение на чл. 5а.“; в) създава се ал. 6: „(6) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма: 1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, или 2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация от Единната система за туристическа информация.“; г) досегашната ал. 3 става ал. 7.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 15а. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 28: „§ 28. § 28: „§ 28. За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.“

е разписано, че след думите: „При липса на счетоводни данни – се поставя запетая и се добавя – както при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство“ и се поставя запетая“. Развих своите мотиви на първо четене на Законопроекта с едно притеснение, че – да, има проблеми със занижените занижените счетоводни данни по отношение на собствеността на определени фирми, не на физически лица. Но тук моето притеснение е един сблъсък и субективизъм на местната власт по отношение на взаимоотношенията общини/бизнес. Споделих и примери от работата ми като кмет, че действително

на страница 51 се е опитала да слее двете неща и да даде едно продължение, един коментар, но не смятам, че ние намираме правдата в това решение. Затова поддържам предложението си по чл. 21, ал. 4 в т. 4 – да отпадне. Тъй като съм взела думата, искам да подкрепя предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Ахмед Ахмедов, Адлен Шевкед и Сергей Кичиков по отношение на политика, свързана с местните данъци и такси към детските ясли, детските кухни, детските градини в цялостното му записване. Искам да споделя, че ще го подкрепя, а се надявам и доста колеги също. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще взема отношение по предложението на представителите на ДПС, свързано с изменение на Закона за местните данъци и такси, а именно в частта, свързана с това таксата за детски градини да отпадне. Нашата парламентарна група ще направи такова предложение в своя алтернативен бюджет, но ние днес ще подкрепим предложението на „Движението за права и свободи“. Надявам се, уважаеми господа от „Обединени патриоти“, след като преди малко и Вие сте защитници на тезата, че всяко българско дете има право на образование проблемът е, че голяма част от българските семейства не могат да си позволят таксата и поради тази причина децата не могат да посещават детски градини, да го подкрепите. Ние ще го направим в алтернативния бюджет. Недоумявам защо представителите на ДПС, които са радетели на тази идея, в момента ги няма в залата, за да я защитят. децата, които посещават детска градина и детска ясла, и сумата, необходима за тази мярка възлизат на не повече от 66 млн.лв. годишно, които смятам, при тези излишъци, които в момента генерира държавата, през това, че изключително при всеки бюджет се занижава приходната част, че можем да си позволим този разход. Така че, уважаеми дами и господа народни представители, крайно време е да направим първата стъпка и да подпомогнем младите семейства на България всички. Ще кажа в заключение нещо, което госпожа Марияна Николова, като вицепремиер, в средата на годината повдигна като въпрос. Тя каза, че до 15 юли работна група от Вас, управляващи, ще изработи редица мерки за справяне с демографската криза. Една от водещите мерки, които госпожа Марияна Николова посочи, беше свързана с отмяна на таксата за детски градини. Така че се надявам всички ние заедно да подкрепим това предложение, защото смятам, че е правилно и в правилната посока – за децата на България. Благодаря. Не виждам. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова Корнелия Нинова и група народни представители: „В § 17 се създава т. 13а: „13а. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думата „ставка“ се добавя „за лекарствени продукти, включени в позитивния списък по чл. 262 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и“. 2. Създава се ал. 3:

Създава се нова точка 14 със следното съдържание: В Част Втора – Облагане на доставките, глава трета „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“, се създава нов чл. 36б със следното наименование: Доставка на свързани с издаване, разпространение и продажба на художествена, научна и учебна литература „Чл. 36б, ал. 1 Облагаема доставка с нулева ставка е издаване, разпространение и продажба на художествена и научна литература, познавателни книжки, учебници и учебни помагала.“ В § 17 В Закона за данък върху добавената стойност т. 2, буква – да отпадне. Комисията подкрепя предложението относно т. 2, буква „б” и не го подкрепя в останалата част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 30 и предлага следната редакция: „§ 30. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 3, ал. 3, т. 1 съюзът „или“ се заменя със запетая и накрая се поставя запетая и се добавя „или по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя”. 2. В чл. 6: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик.”; б) в ал. 3: аа) в т. 1 след думите „служители или“ се добавя „по-общо“; бб) в т. 3 се създава изречение второ: „това не се прилага при прехвърляне на стоки под режим на складиране на стоки до поискване.“; създава се ал. 7: „(7) Алинея 3, т. 3 не се прилага, когато лицето разполага с доказателства, определени в правилника за прилагане на закона, че вътреобщностното придобиване е обложено в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им. Когато за доставката е приложена ал. 3, т. 3 и впоследствие лицето докаже, че вътреобщностното придобиване е обложено и в държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал. 3, т. 3. Документите, удостоверяващи тези обстоятелства, и редът за извършване на корекцията се определят с правилника за прилагане на закона.“ 3. В чл. 7: а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика“; б) в ал. 5 се създава т. 11: 11: „11. доставката по ал. 1, когато доставчикът не е подал VIES–декларация по чл. 125 или когато подадената VIES-декларация не съдържа точните данни за съответната доставка, освен ако доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, включително, когато в следваща VIES-декларация

1 и 2 след думите „служителите или“ се добавя „по-общо”. 5. Създава се чл. 10б: „Липса на доставка при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост Чл. 10б. (1) Не е доставка безвъзмездното предоставяне от данъчно задължено лице на изградени, подобрени или ремонтирани за негова сметка елементи на техническа инфраструктура, които на основание на закон са публична държавна или публична общинска собственост и се използват от данъчно задълженото лице в рамките на неговата независима икономическа дейност, включително и в случай, че елементите на техническа инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти. (2) Данъчно задълженото лице има правото на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона, когато направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура по ал. 1 са част от общите разходи на лицето и/или са елемент, формиращ цената на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в рамките на икономическата дейност на това лице. (3) Алинея 1 Алинея 1 не се прилага за изградените, подобрените или ремонтираните елементи на техническа инфраструктура по ал. 1, за които е договорено възнаграждение, включително когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги.“ 6. чл. 13, ал. 1 след думите „придобиването на правото на собственост върху стока“ се добавя „и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик“. 7. Създава се чл. 15а: „Режим складиране на стоки до поискване Чл. 15а. (1) Данъчно задължено лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на една държава членка до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване. (2) Прехвърлянето по ал. 1 под режим на складиране на стоки до поискване не е възмездна доставка на стоки, когато са налице едновременно следните условия: стоките са изпратени или транспортирани от данъчно задълженото лице или за негова сметка от трето лице от територията на една държава членка до територията на друга държава членка с цел извършване на последваща доставка на друго данъчно задължено лице в държавата членка, в която стоките са пристигнали или превозът им е завършил, при наличие на договор между двете данъчно данъчно задължени лица, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост или на всяко друго право на разпореждане със стоките като собственик; 2. данъчно задълженото лице, което прехвърля стоките, не е установено и няма постоянен обект на територията на държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва; 3. данъчно задълженото лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени, е идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва, и неговият идентификационен номер по ДДС, издаден му от тази държава членка, е предоставен на данъчно задълженото лице, посочено в т. 2, към момента, в който започва изпращането или транспортирането на стоките; 4. стоките са вписани в регистъра по чл. 123, ал. 5 към момента, в който започва изпращането или транспортирането им от данъчно задълженото лице по т. 2; 5. идентификационният номер по ДДС на данъчно задълженото лице, посочено в т. 3, издаден му от държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва, е включен във VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките от данъчно задълженото лице по т. 2. (3) Когато са изпълнени условията на ал. 2, към момента на прехвърляне на правото за разпореждане със стоките като собственик на данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3, при условие че прехвърлянето се извърши в рамките на 12-месечен срок от пристигането или завършването на превоза на стоките, се счита, че е налице: 1. вътреобщностна доставка на стоки, извършена от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 2 в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани; 2. вътреобщностно придобиване на стоки, извършено от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3, на което тези стоки са доставени в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва. им завършва. (4) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките в държавата членка, в която стоките са пристигнали или превозът им е завършил, данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3 бъде заместено от друго данъчно задължено лице, при изпълнение на всички други приложими условия на ал. 2 и вписване на заместването от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 2 в регистъра по чл. 123, ал. 5, се продължава прилагането на режим на складиране на стоки до поискване до изтичането на този срок. срок. (5) Не е доставка на стоки връщането на стоките в държавата членка, от която са били изпратени или транспортирани, когато правото на собственост или всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик не е било прехвърлено в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките и връщането им е отразено Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките някое от условията по ал. 2 и 4 вече не е изпълнено, към този момент се счита, че е налице: 1. вътреобщностна доставка на стоки, извършена от данъчно задълженото лице, посочено в ал. 2, т. 2, в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани; вътреобщностно придобиване на стоки, извършено от данъчно задълженото лице, посочено в ал. 2, т. 2, в държавата членка, в която стоките са пристигнали или е завършил превозът им. (7) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките не са били доставени и не са възникнали обстоятелства по ал. 5, 9 или 10, се счита, че условията по ал. 2 не са изпълнени в деня, следващ изтичането на 12-месечния срок, като към този момент се прилага ал. 6. (8) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките са доставени на лице, различно от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3 или ал. 4, се счита, че условията по ал. 2 не са изпълнени непосредствено преди тази доставка, като към този момент се прилага ал. 3. (9) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките са изпратени или транспортирани до държава, различна от държавата членка, в която стоките първоначално са пристигнали счита, че условията по ал. 2 не са изпълнени непосредствено преди да започне това изпращане или транспортиране, като към този момент се прилага ал. 6. 6. (10) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките са унищожени, липсват или са бракувани, се счита, че условията по ал. 2 и 4 не са изпълнени на датата на възникване на съответното обстоятелство, или ако е невъзможно да се определи тази дата – датата на установяването му, като към този

чл. 16, ал. 5 думите „когато стоките престанат да са под съответния режим на територията на страната“ и запетаята пред тях се заменят със „само когато стоките се допуснат за свободно обращение“.

В чл. 25: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или друго вещно право, както и всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, или на датата, на която услугата е извършена.“; б) в

от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем или преустановяване ползването на актива, когато подобрението на наетия или предоставен за ползване актив не е предвидено като условие и/или задължение по договора;“ създават се ал. 10 – 12: „(10) Данъчно събитие по ал. 1 е и поставянето под режим реекспорт на стоки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с чл. 42 и/или и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които при въвеждането им на територията на страната са били временно складирани стоки или поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит. (11) Данъчното събитие по ал. 10 възниква и данъкът става изискуем на датата, на която стоките са поставени под режим реекспорт. (12) В случаите, когато стоките пристигат директно в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с чл. 42 и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, от трета страна или територия, или от друга държава членка, когато за стоките не е налице вътреобщностно придобиване, данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на датата, на която стоките са пристигнали в континенталния шелф и изключителната икономическа зона.“ чл. 27, ал. 2 изречение четвърто се изменя така: „Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението на наетия или предоставен за ползване актив, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.“ 13. В чл. 53 ал. 2 се изменя така: „(2) За прилагане на нулева ставка по ал. 1 доставчикът следва да разполага със: 1. документи за доставката, определени с правилника за прилагане на закона, и 2. документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение

Част четвърта „А“ с чл. 65а: „Част четвърта „А“ Последователни доставки на стока Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока Чл. 65а. (1) Доставките на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик, която се изпраща или транспортира от една държава членка до друга държава членка директно от първия доставчик до крайния получател във веригата, са последователни доставки на стоката. (2) Междинен Междинен доставчик по ал. 1 е доставчик във верига от последователни доставки на стока, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице от негово име. име. (3) В случаите по ал. 1, за целите на чл. 53 изпращането или транспортирането се отнася само за доставката, извършена към междинния доставчик. (4) Когато междинният доставчик е съобщил на своя доставчик идентификационния номер по ДДС, който му е издаден от държавата членка, от която стоката е изпратена или транспортирана, за целите на чл. 53, независимо от ал. 3, изпращането или транспортирането се отнася само към доставката на стоката, извършена от междинния доставчик. (5) Мястото на изпълнение на останалите доставки във веригата се определя, както следва: 1. на доставките, извършени преди доставката, за която се отнася изпращането или транспортирането на стоката – мястото на изпълнение е в държавата членка, от която е изпратена или или транспортирана стоката; 2. на доставките, извършени след доставката, за която се отнася изпращането или транспортирането на стоката – мястото на изпълнение е в държавата членка, в която стоката е пристигнала или превозът ѝ е завършил. (6) При възникване на задължение за регистрация за целите на ДДС на някой от доставчиците в държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката по ал. 5, се прилагат правилата на тази държава членка. 15. В чл. 70:

чл. 71: а) в т. 2 след думите „платец по чл. 82“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на ал. 6, т. 1“; б) създава се т. 11: „11. притежава митнически документ за реекспорт, издало е протокол по чл. 117 и е спазило изискванията на чл. 86

случаите на извършена услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4, б. „б“ срещу възнаграждение се извършват от наемодателя или лицето, предоставило правото на ползване на актива. актива. (8) Корекциите по чл. 79, чл. 79а и 79б в случаите на извършена услуга по чл. 9, ал. 3, т. 3 се извършват от държателя/ползвателя.

За целите на този член при извършено подобрение на съществуваща сграда, в резултат на което е налице нова сграда, се извършват отделни корекции, като: 1. за начисления данък за извършеното подобрение се брои нов 20-годишен срок, считано от: началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит за начисления данък за извършеното подобрение, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато за извършеното подобрение на сградата не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след годината на изтичане на този срок.

за начисления данък при придобиването или изграждането на сградата преди извършеното подобрение не възниква нов 20 годишен срок. (10) За целите на този член за начисления данък за направени

създават ал. 9 и 10: „(9) За целите на този член при извършено подобрение на съществуваща сграда, в резултат на което е налице нова сграда, се извършват отделни корекции като: 1. за начисления данък за извършеното подобрение се брои нов 20-годишен срок, считано от: а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит за начисления данък за извършеното подобрение, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато за извършеното подобрение на сградата не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на годината годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след годината на изтичане на този срок. 2. в случаите на т. 1 НДДС по ал. 3, т. 1 е начисленият ДДС за извършените разходи за извършеното подобрение. 3. за начисления данък при придобиването и изграждането на сградата преди извършеното подобрение не възниква нов 20-годишен срок. (10) За целите на този член за начисления данък са направени последващи разходи, свързани с подобрение на стоки, включително недвижими имоти различни от сграда, които са или или биха били дълготрайни активи, не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок.“ 20. В чл. 79б се създава ал. 8: „(8) За целите на този член за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с подобрение на услуги, които са или биха били дълготрайни активи, не възниква нов 5-годишен срок.“

за подобрение на съществуваща сграда, в резултат на което е налице нова сграда, ако са изминали 20 години, считано от: а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит за начисления данък за извършеното подобрение, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че

началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато за извършеното подобрение на сградата не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след годината на изтичане на този срок.“ 22. чл. 82 се създава ал. 6: „(6) За стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с чл. 42 и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища пътища и пристанищата на Република България, данъкът е изискуем: 1. от регистрирано по този закон лице, за което тези стоки са поставени под режим реекспорт и при въвеждането им на територията на страната са били временно складирани или поставени в свободна зона или под митнически режими – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни мита, външен транзит; 2. от получателя – регистрирано по този закон лице, когато стоките пристигат директно в континенталния шелф и изключителната икономическа зона от трета страна или територия, или от друга държава членка, когато за стоките не е налице вътреобщностно придобиване.“ 23. В чл. 96: а) в ал. 1 след думите „данъчно задължено лице“ се поставя запетая и се добавя „което е установено на територията на страната“ и се поставя запетая; б) в ал. 5 след думите „задължението за регистрация“ се добавя „за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната“ и се поставя запетая; в) създават се ал. 9, 10 и 11: „(9) Независимо от облагаемия оборот по ал. 1 всяко данъчно задължено лице по чл. 95, ал. 2 е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или услуги става изискуем, да подаде заявление за регистрация по този закон, освен в случаите, в които този закон предвижда задължение за регистрация по чл. задължение за регистрация по чл. 97, 97б и 98. (10) При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите. (11) Не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.“ 24. В чл. 99 се създават ал. 7 и 8: „(7) Независимо от стойността на извършените облагаеми вътреобщностни придобивания по ал. 2, на регистрация по този закон подлежи данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а. (8) За лицата по ал. 7 възниква задължение за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на обстоятелство по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а чрез подаване на заявление.“ 25. В чл. 101: а) в ал. 5 се създава изречение трето:„Заявените електронни адреси за кореспонденция се считат за електронен адрес за получаване на съобщения съгласно чл. 28, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“;

създават се т. 5 и 6: „5. за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12; 6. за лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 7, когато: а) за последните 12 месеца преди текущия месец лицето не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания, и б) към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.“ 27.

заглавието се изменя така: „Касови бележки, заместващи документи и подаване на данни“; б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ по ред и начин, определени с наредбата

или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата по ал. в ал. 4 се създава т. 9: „9. формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.“; в ал. 11: аа) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на доставки, извършени от обект, който не е краен разпространител и използва като средство за измерване на разход измервателна система или разходомер“; бб) създава се т. 7: „7. доставчика и получателя по доставки за битови нужди на гориво в бутилки с вместимост до 50 кг или транспортирано чрез изградена газопреносна мрежа.“ 29. В чл. 123 се създават ал. 5 – 9: – 9: „(5) Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим на складиране на стоки до поискване по чл. 15а от територията на страната до територията на друга държава членка, води електронен регистър на тези стоки, който позволява на органите по приходите да проверяват правилното прилагане на този режим. (6) Всяко данъчно задължено лице, за което стоките под режим на складиране на стоки до поискване по чл. 15а са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, води електронен регистър на тези стоки. (7) Всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, на което са предоставени за съхранение стоки, води детайлна отчетност за тези стоки, която задължително съдържа информация, позволяваща установяване на вида и количеството на стоките във всеки момент, за всяко от лицата, предоставили стоките за съхранение, както и идентифициране на лицата, изпратили, транспортирали или получили стоките при приключване на съхранението им. им. (8) Структурата и съдържанието на електронните регистри по ал. 5 и 6 се определят с правилника за прилагане на закона. Информацията от регистрите се предоставя при поискване от орган по приходите по електронен път или на електронен носител в определен в правилника файлов формат. (9) Лицата по ал. 5, 6 и 7 съхраняват отчетността по ал. 7 и информацията в електронните регистри по ал. 5 и 6 за срок от 10 години, считано от края на годината, през която е започнало съхранението на стоките по ал. 7, съответно прехвърлянето на стоките по ал. 5 и 6.“ 30. В чл. 124: а) в ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрираното лице е длъжно да отрази информацията от регистъра по чл. 123, ал. 5 в дневника за продажбите за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в този регистър, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 и връщане на стоките в държавата членка, от която са били изпратени или транспортирани, като съдържанието на информацията и начинът на нейното отразяване се определят с правилника за прилагане на закона.“; в ал. 4 се създава изречение второ: „Регистрираното лице е длъжно да отрази информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 в дневника за покупки за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в този регистър, като съдържанието на информацията и начинът на нейното отразяване се определят с правилника за прилагане на закона.“ 31. В чл. 125, ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрираното лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, глава четиринадесета се създава чл. 131г: „Доставки на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона Чл. 131г. (1) При доставки на стоки на територията на страната, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, доставчикът прилага за тези доставки общите правила на този закон, включително за доставките на стоки, поставени под режим реекспорт или износ. износ. (2) Данъкът по чл. 82, ал. 6 се начислява с издаването на протокол. За начисления данък лицето по чл. 82, ал. 6 има право на данъчен кредит при условията на глава седма. Лицето по чл. 82, ал. 6, т. 1 и 2 уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че ще начислява данък за стоки, предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона, по електронен път.“

се заменят с „чл. 96, 97, 97а, 97б, 98, 99, чл. 100, ал. 1 – 3 и чл. 151а“. 34. Създават се чл. 181б, 181в, 181г и 181д: Лице, което, като е длъжно, не води електронен регистър по чл. 123, ал. 5 и 6 или не води електронния регистър съобразно изискванията на закона, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 10 000 лв. Чл. 181в. 181в. (1) Лице, което, като е длъжно, не отрази в дневника за продажби информацията от регистъра по чл. 123, ал. 5, съответно в дневника за покупки информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в съответния регистър, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 100 до 1000 лв.

което, като е длъжно, не предостави при поискване от орган по приходите електронния регистър по чл. 123, ал. 5 и 6, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 10 000 лв. Чл. 181д. (1) Лице, което, като е длъжно, не води отчетност по чл. 123, ал. 7 или не води отчетността съобразно изискванията на закона, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 10 000 лв.“ 35. В допълнителните разпоредби: а) в § 1: аа) точка 1 се изменя така: така: „1. „Територия на страната“ е географската територия на Република България, както и континенталният шелф и изключителната икономическа зона, в които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с чл. 42 и/или чл. 47 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.“ бб) точка 5 се изменя така: „5. „Нови сгради“ са сградите: а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, или в) които отговарят на следните условия: аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, тези части може да бъдат обект на отделни доставки или представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, и бб) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.“; 32 се изменя така: „32. „Подобрение“ е: а) за сгради, които са или биха били дълготрайни активи – всяко надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване или преустройство, в резултат на което е налице „нова сграда“ по т. 5, „в“, подточка „аа“; б) за стоки, включително недвижими имоти, различни от сгради, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи – дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив.“ гг) точка 87 се изменя така: „Електронен магазин“ е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента

„Регистър по чл. 123, ал. 5“ е регистър, който съдържа информацията от чл. 54а, параграф 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912. 92. „Регистър по чл. 123, ал. 6“ е регистър, който съдържа информацията от чл. 54а, параграф 2 от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912. 93.

от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 94. „Надстрояване“, „допълващо застрояване“, „реконструкция“, „основно обновяване“, „преустройство“ са понятия по смисъла на Закона за устройство на територията. 95. „Елементи на техническата инфраструктура” са тези по смисъла на чл. 64 от Закона за устройство на територията. 96. „Неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта“ е заплащане чрез платежна операция, инициирана по интернет и осъществена чрез софтуерно идентифициране на кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент от виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal) без физическо прочитане на картата и без прочитане на картата и без едновременното физическо присъствие на продавача и купувача по продажби, при които предоставянето на стоките или услугите става на място, различно от търговския обект на търговеца. 97. „Битови нужди“ по смисъла на чл. 118, ал. 11, т. 7 е потреблението на втечнен нефтен газ

на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм

2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки 16. Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания (ОВ, L 286/20 на Съвета от 18 февруари 2019 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община

в този раздел, които не са подкрепени от Комисията. Искам да обърна внимание на това, което предлагаме, защото според мен то е важно и показва нашето отношение към онези нужди, които са свързани с живота на хората, с тяхното здраве и с удовлетворяване на техните насъщни жизнени потребности. Става въпрос за намаляване на

Забележете – не за онези, които се продават на свободна продажба, а става въпрос за заплащане със средствата от бюджета на Националната здравноосигурителна каса на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. И другото, което предлагаме, е данъчната ставка за месо, мляко, яйца, брашно, хранителни продукти от брашно да е в размер на 5%. Естествено, това, което правим, не е, за да ударим фиска и да кажем да има недосъбираемост и недостатъчно приходи в бюджета. Става въпрос за това, че по този начин ще се опитаме да намалим цената и да увеличим достъпа на хора до лекарствени средства и до храни от първа необходимост – нещо, което според мен е изключително важно в една държава, която, пак ще повторя, за кой ли път, е на последно място по доходи в Европейския съюз и всяко облекчение, което е по отношение на цените, само може да помогне за повдигане, макар и минимално, на жизненото равнище и жизнения стандарт на тези хора. Затова аз много Ви моля: подкрепете това предложение. С това ще покажем, че здравето на хората и техните основни жизнени нужди са ни присърце. Благодаря Ви.

на стандартната данъчна ставка за данъка върху добавената стойност за брашно, изделия от брашно, месо, мляко и яйца, и на лекарствата. Намаляването на данъчната ставка за брашно и хранителни продукти от брашно, месо, мляко и яйца е мярка, насочена, на първо място, към насърчаване на родното земеделие и хранително вкусовата промишленост. Независимо от увеличението на доходите на населението в последните години, което е крайно недостатъчно и не позволява вътрешното потребление да даде тласък на родното производство в хранителния сектор, по данни на Националния статистически институт средното потребление на човек от населението слабо намалява през последните десет години. следващо място, мотив е облекчаване на ефекта от повишаването на цените на енергоносителите, който води до увеличаване на разходите на производителите, защото на фона на ниското търсене увеличаването на себестойността в хранително вкусовата промишленост допълнително свива търговските обороти. Съществува обективна реалност да се съкращават производства и така да се утежнява финансовото състояние на целия този сектор. И не на последно място, намаляване на цената на стоките от първа необходимост, каквито са хлябът, продуктите и брашното и някои други продукти от първа необходимост за хората, е подоходното разслоение на населението, което се задълбочава до невиждани размери. Според Националния статистически институт сумата на доходите на малко под 34 хиляди богати българи се равнява на доходите на всички останали почти три милиона работещи. В същото време застаряващото население в страната разчита все повече на доходи от пенсии, вместо от стопанска дейност или работна заплата. С това намаляване на ставката на данък добавена стойност върху тези основни групи хранителни продукти и суровини ние целим не само да ги направим достъпни за по-широк кръг от хора, но и искаме да направим хранително-вкусовата и преработвателната индустрия по-атрактивни за инвеститорите. Ще стимулираме българските производители да търсят нови технологии и да произвеждат продукти с по-висока добавена стойност, вместо да изнасят суровини. Мисля, че такъв подход ще направи продукцията в тези сектори по-конкурентоспособна, което ще даде предпоставки за разкриване на нови работни места в земеделието във високопланинските и в обезлюдените райони. По отношение на намаляване на ставката на ДДС за лекарствата,

често цените на свободна продажба в аптеките почти са равни на това, което пациентът трябва да плати след частична отстъпка, която се поема от Здравната каса. Пациентите в България твърде много плащат за своя сметка и това не са мои твърдения, твърдения, а са факти, посочени в няколко доклада на Световната банка. Делът на фармацевтичните разходи от нас достига 38% при 25% средно за Европейския съюз. Това, естествено, е за сметка на болничната и извънболнична помощ и съответно, пак по тези доклади, 81% от разходите за лекарства се плащат от джоба на пациента. Как ще се отрази това на държавния бюджет? Според нас приходите в бюджета от ДДС върху лекарствата ще бъдат по-малки, но и бюджетните разходи за лекарствени политики ще бъдат по малки, тоест

На критиките по повод предложението отговарям така: намаляването на ставката на ДДС за хранителни продукти и лекарства и въобще за стоки от първа необходимост се прилагат в целия Европейския съюз и са нормална европейска практика. От всички 28 страни 19 имат въведени диференцирани ставки. Обичайната разлика между ниските ставки за ДДС и хранителни лекарства в Европа – общо за Европейския съюз, е от порядъка едно към четири, единствено в България има дисбаланс. Ставката на ДДС е сред най-високите в Европа, мащабът на икономиката ни е сред най-ниските, а населението най-бедното. най-бедното. Нежеланието да се диференцира данъкът върху потреблението не само че не е дългосрочна гаранция за повишаване на приходите в бюджета, а оттам и устойчивостта на финансовата система, но и ни отдалечава вместо да ни сближава с останалите европейски страни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики? Други изказвания? Господин Гечев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя няколко кратки уточнения. Да, с намаляването на ДДС върху лекарствата някои казват, че се намаляват бюджетните приходи, а колегата обясни, че ще намалеят и бюджетните разходи, тъй като значителна част от лекарствата се плащат за сметка на бюджета през НЗОК. Но има още един важен икономически момент: къде е казано, че ще намалеят бюджетните приходи? Парите, които се спестяват от лекарства от българските семейства, ще отидат за покупка на други стоки. Просто приходите от ДДС няма да дойдат през лекарствата, а ще дойдат през останалите групи. групи. Не е вярно – някои колеги изтъкваха аргумента, че ако намалее ДДС на лекарствата и на другите стоки от първа необходимост, това може да увеличи печалбите на доставчиците, а не да се отрази на цените. Това е абсурдно, тъй като диференцирани ставки по ДДС се прилагат в цяла Европа. Между другото, да уточня: само две страни нямат диференцирани ставки, като изключим туризма – това са България и Дания. За Ваше сведение всички останали 26 страни имат по три, по четири скали на ДДС за различни групи стоки: основни хранителни стоки, лекарства, детски стоки. Това е масова практика в Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че, когато държавите си изпълняват функцията на регулатор на пазара нито в Германия, нито във Франция, нито в Италия, нито в Съединените щати, където ставките по продажби също са диференцирани, там не е ДДС, а е продажна такса – няма такъв ефект да се увеличава печалбата за сметка на цените на стоките. Тъй като навсякъде цените на стоките се понижават при понижение на ДДС, ние ще можем да реализираме икономически и социални ефекти. Разбира се, преместването на разходите от лекарства в посока на други хранителни стоки беше обяснено, че ще повлияе благоприятно върху платежоспособното търсене на българските семейства. В заключение, уважаеми колеги, няма как да се радваме, когато бюджетните приходи растат за сметка на здравето на българския народ.

Затова болшинството от нациите по света са се ориентирали към диференцирана ставка. Ние отново Ви предлагаме нищо повече от европейския опит, който, разбира се, има и социални ефекти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гечев. Реплики? Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители в неподкрепената от Комисията част. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Ангелова.

„надстрояване, допълващо застрояване, реконструкция, основно обновяване и/или преустройство” се заменят с „подобрение”. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 34.

Няма изказвания. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 18, който става § 31 с предложението за заместване в текста от Комисията; текста на вносителя за § 19, който става § 32 с предложението за заместване в текста, направено от Комисията;

предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Предложението по т. 9 относно чл. 47, ал. 4 е оттеглено. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24,

стоките се транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател и след разрешение на директора на Агенция „Митници“ по ред, определен с правилника за прилагане на закона; се транспортират цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари до данъчен склад, който е обект за безмитна търговия, в случаите по чл. 18, ал. 3 от Закона за безмитната търговия и след разрешение на директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад,

в ал. 3 се създават т. 8-11: „8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки, вписани в искането му по ал. 5; 9. самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 8, в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 271020; 10. в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 използва средства за измерване и контрол: а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20, на местата на които ще се получават в обекта; б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес; в) на количествата произведени стоки, на местата на които стоките се извеждат от обекта. 11. средствата за измерване и контрол по т. 10 трябва да отговарят на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.“; б) в ал. 6: аа) в т. 7 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път, чрез справка в средата за междурегистров обмен“; бб) в т. 8 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“; вв) в т. 10 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ и административният орган на издаването, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“.

„за лицензираните складодържатели и в отчетността на регистрираните лица“; б) създава се ал. 4: „(4) За акцизните стоки извън обхвата на наредбата по ал. 2 до освобождаването им за потребление регистрираните лица не дължат акциз при загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, като за прилагане на закона се прилагат нормите на естествените фири, установени съгласно Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (обн., ДВ, изв., определени, отчетени и вписани в отчетността на лицата по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. 7. Създава се чл. 39б: „Чл. 39б. (1) Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, aл. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено уведомление за продажба на цигари на цена, по-висока от регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда

за цигарите, които имат регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, е дължим съобразно цената, на която е извършена продажбата им, но не по-малко от дължимия пропорционален акциз върху регистрирана цена; за цигарите, които нямат регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, е дължим съобразно цената, на която е извършена продажбата им, но не по-малко от дължимия пропорционален акциз за цигари – 7,50 лв. за 20 къса. къса. (2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицензирания складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта. Уведомлението се подава предварително, но не по-късно от 7 дни от датата, на която ще бъдат продавани цигарите на по-висока цена от регистрираната, и следва да съдържа информация за: 1. данни за лицето – наименование, ЕИК; 2. имена на представляващия; 3. адрес на обекта; 4. търговска марка на цигарите, които ще се продават на цена, по-висока от регистрираната за тях цена; 5. дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите и посочва съответната цена; 6. подпис на представляващия. (3) След подадено уведомление по ал. 1 лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, е длъжен да уведоми писмено директора на компетентната териториална дирекция за всяка промяна на данните от уведомлението на цената, на която ще се продават. Уведомяването се извършва предварително, но не по-късно от 7 дни преди датата, от която ще се продават цигарите на друга цена, различна от тази, за която е подадено уведомлението по ал. 1 и съдържа информация за: 1. данни за лицето – наименование, ЕИК; 2. имена на представляващия; 3. адрес на обекта; 4. търговска марка на цигарите, които ще се продават на регистрираната за тях цена; 5. дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите и посочва съответната цена; 6. подпис на представляващия. (4) За един данъчен период може да се подава едно уведомление по ал. 1 и/или по ал. 3. 3. (5) Уведомлението по ал. 1 и 3 може да се подава по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.“ 8. В чл. 44, ал. 1, т. 6 се създава изречение второ: „При продължен продължен срок за подаване на декларация, дължимият акциз се внася в срока, в който задълженото лице е било длъжно да я подаде, преди продължаването на срока за подаване на декларацията.“ 9. В чл. 47, ал. 1 се създава т. 11: „11. използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 Създава се чл. 47б: „Чл. 47б. (1) Лицензираните складодържатели в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 11 са длъжни да използват в данъчните складове система за видеонаблюдение и контрол. Видеонаблюдението се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни. (2) Системата по ал. 1 трябва да предоставя възможност за: 1. визуален контрол в реално време; 2. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития; 3. разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства. (3) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, видеокамерите се монтират стационарно на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни средства. Видеокамерите се разполагат по начин позволяващ безпрепятствено ясно заснемане на номера за идентификация на транспортните средства, както и друга тяхна идентификация, като трябва да отговарят на изискването на ал. 2, т. 3. Данните за идентификация на транспортните средства се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени с правилника за прилагане на закона. (4) Видеокамерите по ал. 3 и 4 е необходимо да са влагозащитени, да са с резолюция не по-малка от 1280х720 пиксела и да осигуряват ефективно видеонаблюдение, включително в тъмната част на денонощието. Видеокамерите следва да разполагат с функционалност за алармиране при настъпване на определени събития. (5) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпва и се съхранява информация за датата и часа на видеоизображението, идентификация и местоположение на отделните видеокамери, както и исторически данни за датата, часа и продължителността на прекъснатия сигнал между видеокамера и цифровия регистратор, и регистрираните други аларми. аларми. (6) Информацията за извършваното видеонаблюдение се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от един месец. Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3. (7) След изтичане на срока по ал. 7 информацията се архивира, като се съхранява в данъчния склад за срок не по-малък от два месеца. Митническите органи могат да правят копия на архива, когато за целите на контрола е необходим по-голям срок за съхранение на информацията. (8)

и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа. (10) Лицензираните складодържатели са длъжни самостоятелно и за своя сметка да осигурят на митническите органи отдалечен достъп в реално време до видеоизображенията и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата им информация по ал. 7. ал. 7. (11) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност, в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп на органите по ал. 11. Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти. (12) При извършване на проверки лицензираните складодържатели са длъжни да предоставят на органите по ал. 11 цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол. (13) Условията и техническите изисквания за изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, както и редът за осъществяване на достъпа по ал. 11 се определят с правилника за прилагане на закона.“ 11. В чл. 48, ал. 2: а) в т. 6 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“; б) в т. 6а накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път“; в т. 7 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен“. 12. В чл. 55в, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, с това ще завършим за днес. Следващо редовно пленарно заседание – от 9,00 ч. на 21 ноември 2019 г. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.